Í mannabreytingum geta falist mikil tækifæri ef þeim fylgja raunverulega breyttar áherslur, breytt stefna. Ég vil óska hæstv. fjármálaráðherra góðs gengis. Hún erfir erfitt bú og verkefnin eru ærin. En ég vil líka óska þess, og ég hugsa að ég tali fyrir marga landsmenn, að hæstv. fjármálaráðherra hafi kjark og styrk til að taka upp raunverulega breyttar áherslur, ekki síst í baráttunni við verðbólgu og vexti. Ég kalla eftir forystu og hæfni í stjórn efnahagsmála, skýrum skilaboðum til landsmanna um að nú verði skipt um kúrs. Hæstv. fjármálaráðherra er nefnilega nýtekin við valdamestu stöðu í íslensku efnahagslífi. Hún gæti haft áhrif strax í dag á verðbólguvæntingar með afdráttarlausri yfirlýsingu um að nú verði verðbólgan tekin alvarlega með viðurkenningu á því að viðureignin við verðbólguna hefur ekki gengið nógu vel og að það gangi ekki að bjóða bara upp á meira af því sama. Fyrrverandi fjármálaráðherra hélt því fram að það væri ekki hlutverk ríkisfjármálanna að vinna bug á verðbólgunni. Með slíkum yfirlýsingum dró ráðherrann úr eigin trúverðugleika og ýtti undir meiri verðbólgu en ella. Það væri t.d. ágætisbyrjun hjá hæstv. fjármálaráðherra að draga þessi orð forvera síns til baka og lýsa því yfir fullum fetum að það sé víst hlutverk ríkisstjórnarinnar að vinna bug á verðbólgu og endurheimta hér efnahagslegan stöðugleika. Því vil ég spyrja hæstv. fjármálaráðherra tveggja spurninga. Í fyrsta lagi: Er hún sammála forvera sínum um að það sé ekki hlutverk ríkisfjármálanna að vinna bug á verðbólgunni? Í öðru lagi: Munum við sjá breyttar áherslur með nýjum fjármálaráðherra í baráttunni við verðbólgu og háa vexti eða munum við bara áfram sjá meira af því sama?

Ég kann að meta þær móttökur sem ég hef fengið og ég get sagt það fyrir mitt leyti að ég mun leggja áherslu á að vinna með þinginu öllu í því verkefnum sem skipta almannahag máli. Við vitum að hér eru mjög stórar áskoranir fram undan sem enginn leysir einn, ekki einu sinni fjármálaráðherra eða einstaka stofnanir, heldur við saman. Það er yfirlýst markmið stjórnarsamstarfs og á blaðamannafundi fyrir örfáum dögum síðan með stjórnarflokkum um að markmið þessarar ríkisstjórnar síðari hluta kjörtímabilsins væri að ná tökum á verðbólgunni. Við getum kannski haft mismunandi skoðanir á því hvers vegna hún er eins og hún er, en ég held að heilt yfir ættum við að geta verið sammála um stóru línurnar í því. Hluti vandans er að fólk þarf auðvitað að trúa því að við munum ná tökum á verðbólgunni. Ef fólk trúir því ekki í nægilegum mæli þá hefur það einfaldlega áhrif á verðbólguna eins og hún er. Sömuleiðis vitum við að kjaraviðræður verða risastórt verkefni sem mun hafa meiri háttar áhrif á það hvernig verðbólgan þróast og það hvort fólk trúi því að við sem samfélag séum tilbúin að gera það sem þarf til að ná tökum á því. Ef okkur tekst saman að tala þannig að það séu réttmætar væntingar um að verðbólga muni lækka á komandi misserum þá trúi ég því að fólk muni verða tilbúið til að semja með þeim hætti. Ég skil að ef fólk er í mikilli óvissu og trúir því ekki að hún muni lækka, að það verði erfiðara að sannfæra sína félagsmenn um að launahækkanir verði ekki þeim mun meira í krónutölum — heldur trúi því að við náum fram sparnaði fyrir fjölskyldur í þessu landi með lækkandi vaxtakostnaði en ekki með því að hækka krónutölu sem síðan brennur og áfram verður verðbólga og við náum ekki tökum á því. Þetta er verkefnið. Ég get sagt fyrir mitt leyti: Ég skil mína ábyrgð í því. Ég mun leita til allra sem vilja vinna með mér og okkur í því vegna þess að ég trúi því raunverulega að þetta sé hægt.

og að það sé nóg að ríkisstjórnin tali nógu hátt og nógu oft um að verðbólgan muni fara niður. Fólk þarna úti er að glíma við gífurlega kaupmáttarskerðingu. Fjóra ársfjórðunga í röð hefur kaupmáttur dregist saman. Við vitum að staðan er mjög slæm hjá fólki, til að mynda á leigumarkaði, fólki á lágum tekjum. Fyrir það dugar ekkert að heyra frá ríkisstjórninni að þau trúi því að verðbólgan muni fara niður. Í aðdraganda kjarasamninga mun aðkoma ríkisstjórnarinnar vera lykilatriði sökum þeirrar velferðarstefnu sem hefur verið stunduð hér undanfarin ár og grafið undan vaxtabóta- og barnabótakerfinu og öðrum almennum húsnæðisstuðningi.

Herra forseti. Fyrst verð ég nú að segja að ég veit að hv. þingmaður kemur frá góðum stað með það að verkefnið sé stórt en það er auðvitað ekki alveg sanngjarnt að tala niður með þessum hætti stöðu íslensks samfélags sem er auðvitað á allan hátt með því besta sem fyrirfinnst á byggðu bóli. Það eigum við öll að vita hér. Því hef ég fundið mjög fyrir í mínum fyrri störfum. Þannig að þrátt fyrir að við séum með stór verkefni sem fjölskyldur í þessu landi finna fyrir þá er það

leiða það af sér að það verður ekki sá trúverðugleiki sem þarf til að ná tökum á verðbólgu. Vandi ríkissjóðs er ekki

Virðulegi forseti. Hlýjar kveðjur og árnaðaróskir með þetta mikilvæga embætti fyrir land og þjóð. Það er ekki bara mikilvægt fyrir ríkisstjórnina heldur mikilvægt fyrir þjóðina

við þessum lausatökum og þessari þenslu. Við höfum komið með tillögur um aukið aðhald, lækkun skatta, einfaldað regluverk o.s.frv. Mig langar að vita hverjar verða helstu áherslur nýs ráðherra í þessum málum,

Herra forseti. Ég þakka hv. þingmanni hlýjar óskir. Hér skiptir auðvitað máli að halda því til haga þegar horft er á þróun kaupmáttar undanfarin misseri að við höfum verið með meiri kaupmáttaraukningu hér hér á landi í mörg ár heldur en bara, held ég, öll önnur lönd á byggðu bóli. Það má spyrja hvort það hafi verið innstæða fyrir þeim launahækkunum sem við höfum séð undanfarin ár. Ég held að svarið við því sé augljóslega nei. Við sem samfélag höfum komist upp með miklar launahækkanir í töluverðan tíma en nú er sá tími liðinn. Ef við meinum það þegar við segjum að við viljum tryggja stöðugleika og tryggja það að fjölskyldur geti greitt greitt af sínum lánum og haldið í sína stöðu þá munu launahækkanir ekki leysa það með krónutölu heldur því að ná tökum á verðbólgu þannig að vaxtastigið lækki. Hér er ég sammála hv. þingmanni að skattar á Íslandi eru háir. Að mínu mati eru skattar á Íslandi of háir. Ég mun ekki leggja til skattahækkanir á millitekjuhópa, ég myndi frekar vilja sjá okkur forgangsraða í þágu venjulegs fólks sem býr í þessu landi og er að greiða af sínum lánum, sína reikninga, að halda sitt heimili, sinna sínum skyldum og gerir kröfu á okkur að við förum almennilega með þeirra fé. Ég held að þar sé augljóslega, og ég veit að þar er hægt að gera betur og ég mun leggja áherslu á það. Ef ég gæti nefnt tvö tvö orð um það hvernig ég mun nálgast þetta verkefni, auðvitað í samstarfi við bæði starfsfólk ráðuneytisins, ríkisstjórnina, stjórnarflokkana, þingið og samfélagið og alla þá aðila sem koma að þeim verkefnum sem koma að fjármálaráðuneytinu, sem eru ansi margir, þá er það annars vegar einföldun og hins vegar umbætur vegna þess að regluverkið er of þungt. Við getum einfaldað mjög víða. Umbótaverkefni kallar á hugsun til lengri tíma og ég held að þá þurfum við bara að segja það og hafa þolinmæði fyrir því vegna þess að plástrar og ákvarðanir

það hefur ekki verið þannig hjá ríkisstjórninni. Við erum ekki búin að sjá neinar ákvarðanir í loftslagsmálum. Það er miklu frekar að losun hafi aukist á líftíma þessarar ríkisstjórnar. Við erum ekki að sjá neinar ákvarðanir í orkumálum. Við höfum ekki séð neinar ákvarðanir í heilbrigðismálum sem snerta raunverulega á þeim líffræðilega vanda og viðfangsefnum sem við stöndum frammi fyrir;

um lækkun skulda, um það að einfalda regluverk, því að einföldun regluverks þýðir aukinn hagvöxt sem þýðir sterkari ríkissjóð. Það er þar sem við í Viðreisn munum halda ríkisstjórninni við efnið. Ég vil undirstrika það

Ég vil undirstrika það að við í Viðreisn munum ekki styðja frekari skattahækkanir á millitekjuhópa. Skattheimtan er nóg hér á Íslandi (Forseti hringir.) en samt er það þannig að við setjum minna en aðrar þjóðir í heilbrigðiskerfið. Það þarf betri stjórnun. Það þarf betri rekstur.

Þar er sannarlega verk að vinna inni í öllum ráðuneytum Stjórnarráðsins og það kallar líka á ákveðna hugarfarsbreytingu. Það þarf að vinda ofan af því sem þegar hefur verið gert en við þurfum hið minnsta að sammælast um að draga hér línu í sandinn og vera með þau gleraugu á þegar við erum að smíða regluverk. Sömuleiðis með útgjöld, þá aftur er er ekki tekjuvandi hjá ríkissjóði heldur eru það frekar útgjöldin. Við vitum að við munum þurfa að fara í kerfisbreytingar í heilbrigðisþjónustunni, velferðarþjónustu, menntakerfinu og við munum ekki leysa þann vanda með því að vera með grunninn óbreyttan og hlaða síðan nýjum verkefnum á sem kalla á frekari fjármuni. Við ákveðnum grunni má ekki hreyfa eins og þeim sem ég hef talað fyrir í mínu fyrra starfi. Þennan grunn má höggva í og brjóta upp úr til þess að við getum nálgast verkefnið með öðrum hætti og þá þarf líka alla til, líka forstöðumenn stofnana og aðra, að sjá hvata og metnað í því að geta gert hlutina öðruvísi og það kallar á hugarfarsbreytingu alls samfélagsins.

og spurningar mínar lúta allar að því ástandi sem nú ríkir, stríði annars vegar í Úkraínu og hins vegar í Ísrael. Fyrsta spurningin varðar samskipti við Rússland og getu okkar til að reyna að hafa áhrif á gang mála í Úkraínu þótt ekki væri nema til að mótmæla eins og kostur er hernaði Rússa þar. Telur hæstv. ráðherra að það hafi komið að gagni að loka sendiráði Íslands í Moskvu, ólíkt öðrum þjóðum,

Spurning nr. 2 varðar ástandið á Gaza þar sem hryðjuverkasamtökin Hamas virðast ráða nánast öllu. Eftir hryðjuverk þeirra fyrir fáeinum dögum ákváðu margar Evrópuþjóðir að endurskoða þróunaraðstoð eða stuðning við Palestínu til að tryggja að sá stuðningur sem bærist frá þessum löndum rynni ekki í hendurnar á Hamas. Mun Ísland gera eitthvað svipað, meta það hvernig stuðningur við Palestínu nýtist og hvort hætta sé á að þessi hryðjuverkasamtök nýti sér hann? Loks spyr ég hæstv. ráðherra hvort hann muni beita sér fyrir því að nágrannalönd Ísraels

Virðulegi forseti. Ég þakka fyrir góðar kveðju til mín í nýju embætti og ég tek undir með hv. þingmanni hvað það varðar að það eru viðsjár víða og ófriðartímar í okkar heimshluta, við höfum rætt það mikið hér á undanförnum mánuðum, síðastliðið ár og rúmlega það. Hér er spurt sérstaklega að því þegar horft er til átakanna í Úkraínu, hvort það hafi að mínu mati komið að gagni að loka sendiráðinu. Ég get ekki sagt að það hafi eitthvað sérstaklega komið að gagni. Það var hins vegar ákvörðun sem átti sér skýrar forsendur, m.a. þær að starfsemin var í algeru lágmarki og samskiptin nær engin á þeim tíma og það var komið að sendiherraskiptum. Á þessum tímapunkti er ekki til skoðunar að opna aftur en það fylgdi yfirlýsingunni á sínum tíma að það kæmi vel til greina þegar ástandið hefði breyst að nýju. Við erum ekki að slíta stjórnmálasambandi við Rússland þó að við höfum ákveðið að leggja niður starfsemi sendiráðsins. Varðandi þróunaraðstoð við Palestínu þá vil ég nota tækifærið hér og vekja athygli á því að ríkisstjórnin ákvað að stuðningur skyldi aukinn við

við leggjum áherslu á það í samstarfi við aðrar þjóðir. Maður tekur eftir því t.d. í gær þegar Bandaríkjamenn leggja fram stóraukinn stuðning til mannúðarmála á svæðinu að það er sérstaklega tekið fram að gengið hafi verið úr skugga um að

til að þá vonandi tryggja að hann nýtist fólki sem er þarna í neyð frekar en að þessi hryðjuverkasamtök taki eitthvað af honum til sín. En síðasta spurningin, sem hæstv. ráðherra vannst ekki tími til að svara í fyrri umferð, lýtur að því hvort hæstv. ráðherra muni beita sér fyrir því að nágrannalönd Ísraels og Palestínu taki við flóttamönnum frá Gaza, því það hafa þau ekki viljað gera. því er virðist ekki viljað taka við einum einasta flóttamanni frá Gaza-svæðinu, ekki Egyptar sem loka landamærunum á mjög tryggilegan hátt, ekki önnur nágrannalönd, hvað þá Persaflóaríkin sem þó ættu að vera mjög vel í stakk búin til að aðstoða þetta fólk ef samúðin er raunverulega jafn mikil með því og þau halda fram. Það er kannski bara fyrst um þetta að segja að auðvitað er ástandið á þessu svæði hrein hörmung og við horfum upp á fréttir af meiri háttar flótta, flótta, sem sagt hundruð þúsunda á flótta, og ástandið í suðurhlutanum er orðið svakalegt. Myndir sem berast þaðan

Þetta er auðvitað svakalegt ástand og vel skiljanlegt sem hv. þingmaður segir hér að finna þurfi leiðir til þess að flóttamenn geti leitað skjóls annað. (Forseti hringir.) Um það snúast samskiptin sem eiga sér stað um þessar mundir,

Forseti. Ég vil byrja á að bjóða nýjan fjármálaráðherra velkominn og þakka ráðherra fyrir að bregðast við beiðnum um að koma í fyrirspurnatíma. Staða efnahagsmála er slæm, stýrivextir í hæstu hæðum og ekki von á því að ársverðbólga komist á viðráðanlegar slóðir fyrr en í fyrsta lagi um mitt næsta ár. Ný hagspá Landsbankans býst við 5,3% verðbólgu á næsta ári og ekki er búist við að ná verðbólgumarkmiðum Seðlabankans á næstu árum, sem ég tel reyndar bjartsýna spá en sjáum hvernig það fer. Forseti. Í þessu efnahagsástandi vill Sjálfstæðisflokkurinn selja banka og augljósa spurningin sem þarf að staldra við er: Af hverju? Það er einnig mjög auðvelt að spyrja hvort það sé hentugur tími til að selja banka núna. Á bara að selja banka til þess að selja banka, bara af því að það væri gott upp á hugmyndafræði Sjálfstæðisflokksins? Værum við að fá gott verð á næsta ári fyrir hlut ríkisins í Íslandsbanka?

Hefur ríkisstjórnin umboð til að selja banka á þessu kjörtímabili? Hefur Sjálfstæðisflokkurinn, ef ekki ríkisstjórnin öll, ekki glatað trausti almennings til að selja banka? Því að sama hvað verður reynt, verður hægt að þvo þennan vantraustsblett af söluferlinu sem formaður Sjálfstæðisflokksins bjó til? Sama hversu miklu gagnsæi og jafnræði verður lofað, því að því var lofað síðast líka, af hverju ætti fólk að trúa að næst verði þetta í lagi?

Herra forseti. Það er þannig að við vitum að ábyrg fjármálastefna skiptir máli. Við erum með ákveðnar forsendur í okkar plönum og plöggum sem hafa komið hér og farið í sína þinglegu meðferð þar sem gert er ráð fyrir því að það verði áframhaldandi sala á banka. Mín pólitíska skoðun er að ríkið eigi ekki að standa í áhætturekstri og vera með mikið eignarhaldið í fjármálastofnunum og bönkum. Ég veit ekki hvort menn haldi að það fáist betra verð fyrir banka sem bara fyrirtæki eftir tvö ár eða fimm ár eða átta ár. Það svo sem veit kannski enginn. Auðvitað fer það eftir mörkuðum en það fer líka eftir því hvernig fjármálastarfsemi þróast og hvort eignarhald ríkisins sé best til þess fallið að hámarka virði þar. Það er forgangsatriði að finna leiðir til að halda þessu verkefni áfram, m.a. vegna þess að ef það er ekki gert þá þarf að grípa til annarra ráðstafana sem ég sé ekki annað en að verði lakari fyrir heimilin í landinu vegna þess að það þyrfti þá að fara í útboð og taka lán á kjörum sem ekki eru mjög eftirsóknarverð. Við vitum að staða efnahagsmála er vandasöm en ég get ekki tekið undir það að hún sé slæm. Þessi vandamál sem blasa við okkur eru að uppistöðu til vegna þess að við erum að vaxa svo hratt. Allir sem selja og kaupa vita að stundum sér maður eftir því að hafa gert það vegna þess hvernig verð þróast eða breytist og það er auðvitað bara einhver óvissa sem er þarna. Það sem ég get lofað er, óháð því hvernig verkefninu vindur fram, að ég mun gera mitt allra besta og vanda mig eins vel og ég mögulega get, draga þá að sem flesta sem vilja að þetta sé almennilega gert. Ég átta mig algerlega á því hvað er undir. (Forseti hringir.)

Forseti. Hæstv. fjármálaráðherra segir að ábyrg fjármálastefna skipti máli en við erum komin hingað einmitt út af því að það skortir ábyrga fjármálastefnu. Við erum að glíma við þennan vanda í söluferli Íslandsbanka út af vanrækslu. Það er ekkert ábyrgt við það. Hvernig er hægt að fá betra verð fyrir banka sem er í rauninni í rannsókn vegna ákveðins misferlis? Ég myndi segja að það væri mjög erfitt að reyna að selja banka sem er í þannig stöðu.

Ég þakka ráðherra fyrir að lofa að gera sitt besta og vanda til verka en traust er þar grundvallaratriði. Það þarf að leita og afla trausts áður en farið er í frekari sölu.

Hv. þingmaður veltir því upp hvort það sé ekki erfitt að selja fjármálafyrirtæki við þessar kringumstæður. Ég segi bara: Eigum við ekki bara að sjá til hvort það er svo erfitt eða hvort það myndi ganga upp til hagsbóta fyrir almenning í landinu? Traust er mjög flókið fyrirbæri og það er hægt að vinna sér inn traust og það er hægt að tapa trausti, það er hægt að sá fræjum sem auka á vantraust og það er hægt að leita leiða til að auka það. Það sem ég get bara sagt er að ég veit að það mun þurfa mikla vinnu þar til fólk finnur fyrir því að það geti treyst því að við séum að losa ríkið undan eignarhaldi á fjármálafyrirtækjum vegna þess að það er það sem er skynsamlegt að gera, (Forseti hringir.) auðvitað á þeirri forsendu að það sé rétt gert og að fjármunirnir séu nýttir í þágu almennings í landinu, sem ég er þeirrar skoðanir að sé ekki með því að eiga banka. (Forseti hringir.) Og ég er ekki ein um þá skoðun heldur er það yfirlýst markmið að það sé það sem við ætlum að klára.

betri nýtingu á skattfé almennings. Ég veit að það er alltaf hægt að gera betur en spurningin er: Hvar og hvernig sér hæstv. fjármálaráðherra fyrir sér að hægt sé að gera betur? Nú er ég í fjárlaganefnd og ráðherrar hafa verið að koma á fund okkar og þeir hafa sagt nokkrir að það sé búið að skera inn að beini hjá sumum stofnunum ríkisins. Hvar er hægt að skera meira niður hjá stofnunum sem er þegar búið að skera niður að beini? Hæstv. fjármálaráðherra sagði einnig að hún vildi selja Íslandsbanka. Það væri eitt af forgangsmálum hjá henni. Er hægt að treysta því að við söluna verði farið að lögunum frá 2012,

Ég nefndi það já sem fyrstu viðbrögð að það væri grundvallaratriði að bera virðingu fyrir annarra manna fé og við gætum gert enn betur í ráðstöfunum hins opinbera á skattfé almennings í landinu. Það er ekki ein lína yfir allt kerfið þar sem þau tækifæri liggja. Ég er þeirrar skoðunar að við ættum alltaf, við öll, hvar sem við störfum hjá hinu opinbera, að leita leiða til að fara til að mynda yfir það hvort öll þau verkefni sem við sinnum séu enn þá nauðsynleg þótt þau hafi kannski verið það fyrir löngu síðan. Ég er þeirrar skoðunar að uppbygging og rekstur og nálgun á velferðarkerfi, heilbrigðiskerfi, uppbygging okkar á hjúkrunarrýmum, þörf á fjárfestingum í nýsköpun, í heilbrigðiskerfinu alls staðar o.s.frv. — að þar liggi gríðarlega mikil tækifæri. hins vegar að við munum ekki draga úr útgjöldum í heilbrigðiskerfið vegna þess að lýðfræðileg þróun segir að það verði ekki þannig, vegna þess að við lifum lengur með sjúkdómum, vegna þess að lyfjakostnaður mun hækka, vegna þess að við erum eldri lengur. En það þarf að draga úr útgjaldaþörfinni og það gerum við með því að fara betur með fjármagn. Ég veit að það er hægt. Ég veit það líka að það kallar á bæði kjark þeirra sem stjórna og stýra en líka kannski ákveðna hugarfarsbreytingu sums staðar inni í kerfinu. Ég skynja ekki annað en gríðarlega mikla eftirspurn mjög víða í kerfinu eftir því að fá umboð. Ég held að umboðsvandi sé hluti af því sem við glímum við í kerfinu, hjá til að mynda stjórnendum stofnana, og sömuleiðis lengri tíma hugsun, að það sé góð hugmynd

Við erum með 9,25% stýrivexti. Noregur er með 4,25% vexti. Af hverju er það? Jú, það er vegna þess að stór hluti húsnæðislána er verðtryggður.

spyr ég hvort það frumvarp sé metið þannig að það muni hafa jákvæð áhrif á verðbólguvæntingar og auka svigrúm Seðlabankans til að lækka stýrivexti. Varðandi samkeppnisrekstur og fjármálastarfsemi, þá er vitanlega samkeppni á fjármálamarkaði. Ég myndi þá spyrja á móti: Er ríkið best til þess fallið að auka samkeppni á fjármálamarkaði? Er ríkið almennt öflugt í samkeppnisrekstri? Á ríkið að vera í samkeppnisrekstri? Við sjáum til að mynda fyrirtæki eins og Indó sem kemur inn á markaðinn, er að brjóta hann upp. Ég er ekki viss um að hið opinbera hefði verið eins snjallt í að finna þær lausnir. Varðandi lögin og reglurnar og þau verkefni sem ákveðið var að fara í eftir síðustu sölu þá eru verkefnin auðvitað í gangi. Að sjálfsögðu mun ég leggja ofuráherslu á það að öllum reglum sé fylgt, bæði hvað varðar varðar mitt hæfi, þær ákvarðanir sem verða teknar, upplýsingagjöf, gagnsæi, (Forseti hringir.) að þetta sé eins opið og mögulegt er og við getum gert það þannig að fólk sjái að þetta var það sem var rétt að gera í þágu almennings í landinu.

Þess skal sérstaklega getið að öllum þingflokkum var boðið að vera með á þessu máli en enginn af þeim taldi sig hafa það að leiðarljósi að styðja þetta mál, sem hlýtur að vera stórfurðulegt.

Landssamtökunum Þroskahjálp, Landssamtökum lífeyrissjóða og Landssambandi eldri borgara. Þá bárust tvær umsagnir um málið á 153. löggjafarþingi frá Landssamtökunum Þroskahjálp og Landssamtökum lífeyrissjóða. Umsagnaraðilar studdu allir markmið frumvarpsins. Almennt frítekjumark er mjög lágt í sögulegu samhengi og er markmið þessa frumvarps að auka sanngirni í almannatryggingakerfinu og hvetja til sparnaðar lífeyrisþega með því að draga úr skerðingum. Með lögum nr. 116/2016, um breytingar á lögum um almannatryggingar

Því felst í skerðingu bótagreiðslna á grundvelli lífeyristekna óbein skerðing á þeim hagsmunum sem eldri borgarar hafa unnið sér inn með vinnu sinni í gegnum tíðina.

Það er eðlilegt að almenningur njóti eigin sparnaðar og það er skref í rétta átt að koma á 1.200.000 kr. sérstöku frítekjumarki vegna lífeyristekna.

Að segja fólki ár eftir ár og áratugum saman að reyna að lifa á 250.000 kr. á mánuði er ömurlegt og til háborinnar skammar. Það er enn þá meiri skömm þegar sagt er við þá sem veikir eru og eldri borgarar og ná ekki fullum réttindum hjá Tryggingastofnun ríkisins að þeir eigi að lifa jafnvel á undir 250.000 kr. á mánuði. Þá erum við því miður að tala um hóp fólks, sérstaklega vinnandi fólks, sérstaklega kvenna í láglaunastörfum — þær vinna árum og áratugum saman, brenna upp í erfiðisvinnu á lágmarkslaunum. Hvað gerum við svo þegar þessir einstaklingar fara á eftirlaun? Þeir hafa það enn þá verr. Kerfið hefur búið þannig um hnútana að skattar, skerðingar og keðjuverkandi skerðingar valda því að fólk sem hefur ekki

Hverjir fundu það upp? Jú, fjórflokkurinn. Sjálfstæðisflokkur, Framsóknarflokkur, Samfylking og Vinstri græn hafa alið þetta bútasaumaða skrímsli og nært það vel og vandlega með sköttum og keðjuverkandi skerðingum. Látum vera að þau hafi fundið upp þetta núverandi mannvonskukerfi í góðum tilgangi en að viðhalda því og láta það viðgangast árum og jafnvel áratugum saman er fjárhagslegt ofbeldi af verstu gerð. Er það vegna þess að þeir sem öllu ráða eru búnir að koma sér svo vel fyrir að þeir þurfa engar áhyggjur að hafa af eftirlaunum sínum? Þeir hafa það bara fínt á kostnað þeirra sem þeir dæma til að lifa í fátækt, jafnvel sárafátækt. Þá eru þeir búnir að búa til tvöfalt kerfi, jafnréttiskerfi fyrir þá sem hafa það gott og svo sópum við hinum undir teppið og þeir eiga að hafa það skítt eða éta bara það sem úti frýs. Þá spyr fólk kannski: Af hverju er þetta svona? Málið er einfalt. Þetta er svona vegna þess að þeir flokkar sem hafa verið við völd undanfarin ár og lofað öllu fögru fyrir kosningar svíkja allt eftir kosningar.

Það eru engar breytingar. Það er skrýtið og líka óvirðing þegar verið er að reyna að verja þessa stöðu með því að segja að þetta séu lífskjarasamningar sem hafi verið samþykktir. Auðvitað er þetta mannanna verk. Þetta er eitthvað sem við höfum búið til.

Finnst þeim eðlilegt að heildarskerðingar í almannatryggingakerfinu séu að nálgast 80 milljarða, 80.000 milljónir? Og hvernig koma þessar skerðingar fram? Jú, þær koma þannig fram að þetta er það sem ríkið sleppur við að borga.

þá erum við með fullt af einstaklingum hérna úti, forríku fólki sem lifir eingöngu á fjármagnstekjum, borgar ekki útsvar og fólki sem þarf ekki

Konur sem voru heima að hugsa um börnin, líka á vinnumarkaði, fá lágan lífeyri. Og hvað gerir ríkisstjórn eftir ríkisstjórn? Hirðir þennan lága lífeyri, skattar og skerðir hann alveg í spað.

Við verðum og eigum að spyrja okkur að því hvers vegna þetta er svona og af hverju þessu er ekki breytt.

Við erum með fullt af bótaflokkum, við erum með heimilisuppbót, sérstaka uppbót og alls konar styrki og bætur. En ef þessir einstaklingar sem hokra hér á Íslandi og eiga ekki til fæði, klæði eða húsnæði, ráða ekki við það, og vilja ekki, eins og sumir hafa gert, fara bara í hjólhýsi eða í bíl

hvað gerir ríkisstjórnin þá? Þeir eru löngu búnir að setja þarna jarðsprengjusvæði og verja þetta með kjafti og klóm. Þeir taka allar þessar aukabætur af þeim.

sem hafa efni á því að kaupa sér villur erlendis og þurfa engar áhyggjur að hafa af því að Tryggingastofnun ríkisins sendi þeim einhvern bakreikning eða svipti þá bótum vegna þess að þeir skuli dirfast að ætla að fara erlendis til að reyna að bjarga sér.

Við viljum taka þetta kerfi í heild sinni og henda því og byggja upp nýtt kerfi algerlega frá grunni, vegna þess að við hlustum á eldri borgara. Við höfum ávallt hlustað á eldra fólk og við gerum okkur fulla grein fyrir því, við sem höfum lifað í þessu kerfi, hversu ómannúðlegt það er, hversu hrikalega ómannúðlegt kerfi þetta er. Við getum ekki verið að byggja upp, eins og ég sagði hérna frá, kerfi þar sem fólk þarf að borga allt að 8 milljarða til baka.

að þú dirfðist að borga í lífeyrissjóð og fá greiðslur úr lífeyrissjóði. Spáið í þetta. Þetta er það kerfi sem við erum búin að byggja upp. Og með því að kjósa fjórflokkinn yfir sig aftur og aftur þá nærið þið þetta kerfi. Þið eruð að næra þetta kerfi og viðhalda því.

þessari upphæð? Nei, þá byrja skerðingarnar og keðjuverkandi skerðingarnar og skatturinn. Fólk borgaði engan skatt

Já, þetta er ágætismál svo langt sem það nær. Það er smá galli á því þannig að ég er ekki alveg til í að kvitta undir að það geti gengið áfram óbreytt.

undanþágan frá því að telja lífeyrissjóðsgreiðslur sem atvinnutekjur er ekki til staðar vegna ellilífeyrisþega. Þannig að í tilviki ellilífeyrisþega, eins og lögin eru í dag,

að lífeyrissjóðsgreiðslur ættu ekki að teljast sem atvinnutekjur í skilningi almannatryggingalaganna. Og ég tek alveg undir það, það er þannig í greinargerðinni. En lögin sjálf, lagatextinn sjálfur er það sem gildir og þar vantar undanþáguna. það að breyta þessu og bæta þessu við myndi í raun og veru lækka þær tekjur sem fólk getur fengið skerðingarlaust, nema náttúrlega að hitt yrði lagað á sama tíma. En það er ekki hluti af þessu frumvarpi. Þannig að eins gott og fínt og þetta væri í kerfinu eins og það á að virka samkvæmt ætlun löggjafans en virkar ekki samkvæmt lagatextanum sjálfum — ja, þá erum við bara í þeirri stöðu sem sem

að ég tel þá ekki vera nægilega til að styðja ekki málið vegna þess að við erum að fara fram á það að breyta

bæta kerfið eins og það er í dag. Við erum að reyna að fá þessa ríkisstjórn sem er við völd og hefur komið þessu kerfi á og er að reyna að verja kerfið til þess að reyna að skila til baka.

mjög einfalt. Svo segir hv. þingmaður að þetta nægi ekki til að styðja ekki málið. Aftur: Það er hægt að styðja málið á fjölmargan hátt. Það er hægt að vera meðflutningsmaður, það er hægt að vera með ræðu og það er sérstaklega hægt í atkvæðagreiðslu og þar skiptir það máli. Þar setur maður orð á borð og sýnir það í verki.

hundrað meðflutningsbeiðnir frá einum öðrum flokki er bara ekki til staðar í sólarhringnum. Það er ein ástæða fyrir því að fólk er ekki meðflutningsmenn á málum Flokks fólksins, það er ein einföld útskýring.

en fólk vinnur á mismunandi hátt. Já, þetta er flókið kerfi og hv. þingmaður vill taka kerfið í heild sinni og strauja það út og gera nýtt. (Forseti hringir.) En samt eru þessar mörgu pínulitlar breytingar. Það eru plástrar sem þarf kannski að huga að

En varðandi ræðu þingmannsins, ég vona endilega að Píratar styðji þetta þingmál í þingsal og í meðferð þingsins í nefnd og komi þá með þær breytingar sem þeir telja að væri æskilegt að koma með svo að

þá þarftu að greiða fjármagnstekjuskatt. Hins vegar ef þú setur í lífeyrissjóðinn fé sem er vissulega skylt samkvæmt lögum að gera — þessi lífeyrissjóður getur farið á hausinn. Hann getur fjárfest með þeim hætti að hann skerði greiðslurnar.

Annað: Þetta er í tekjuskattslögum. Lögin eru ekkert heilög. Ég tel að það eigi að breyta tekjuskattslögum og þetta eigi að vera fjármagnstekjuskattur, en við erum þá ósammála um það. En það breytir því ekki að þetta frumvarp hér er þáttur í baráttu fólks gegn fátækt.

snýst í rauninni um það hvort það varð eðlisbreyting á lífeyrissjóðakerfinu á ákveðnum tíma eða ekki, því að upprunalega var það sett þannig að það voru tryggingar, almannatryggingar, það var enginn lífeyrissjóður. Svo var settur lífeyrissjóður sem væri alltaf bara þá til viðbótar í rauninni við almannatryggingarnar. En svo er gerð breyting í rauninni þar sem almannatryggingarnar deilan snýst um þetta, hvort breytingin sem var gerð síðar væri á þann hátt að almannatryggingarnar myndu fasast út og lífeyrissjóðir myndu koma algjörlega í staðinn fyrir almannatryggingakerfið.

Í rauninni er tryggingakerfið að fylla upp í það sem viðkomandi hefði verið með sem lífeyri úr lífeyrissjóðakerfinu ef hann hefði greitt í það frá upphafi. En deilan snýst um hvort það eru enn þá fyrstu skilyrðin

það sé ekki verið að refsa þeim ef það fær góðar lífeyristekjur með því að þá skerðist almannatryggingar. Hér er um óbeina skerðingu á hagsmunum að ræða sem eldri borgarar hafa áunnið sér í gegnum tíðina með vinnu sinni.

Það er mikilvægt að hafa það í huga líka að almennt frítekjumark er mjög lágt í sögulegu samhengi. Markmið þessa frumvarps er að auka sanngirni í almannatryggingakerfinu og hvetja til sparnaðar lífeyrisþega með því að draga úr skerðingum.

svo virðist vera að þessi skortur á lýðræði hafi leitt til þess að jafnvel ávöxtun hafi ekki verið sem skyldi og nægir þar að nefna hvernig ástandið var í hruninu. Það sem er vandamálið hérna er það að við erum með kerfi, þegar við horfum á almannatryggingar ríkisins, sem er eins konar fátækrahjálp. Það gengur út á að refsa fólki sem aflar sér atvinnutekna, aflar

með heimilisuppbót og eingreiðslum eru þetta um 16 milljarðar. Ég get tekið dæmi. Við erum að eyða öðru eins í alþjóðlega vernd. Við vorum með fyrir örfáum árum 500 milljónir í útgjöld vegna þessa málaflokks og núna erum við komin upp í 16 milljarða.

Það á ekki að þurfa að hlíta þessum skerðingum með nokkrum einasta hætti vegna þess að það hefur verið það forsjált að greiða í lífeyrissjóð. Ég tel að þetta sé mjög mikilvægt mál og er eitt af forgangsmálum Flokks fólksins hér á þingi.

Eldri borgarar, ellilífeyrisþegar, þetta eru hugtök sem við hendum fram í umræðunni en þau eru ópersónuleg þannig að við gleymum oft að á bak við þau er fólk,

En nú er það svo í þessu sjötta ríkasta landi heims að um 11.000 eldri borgarar eru í neðstu þremur tekjutíundunum og um 6.000 þeirra búa við fátækt og sum þeirra hreinlega við hungurmörk. Fólk, sérstaklega þau sem höfðu kannski ekki úr miklu að moða í gegnum lífið, unnu láglaunastörf, voru jafnvel á örorku og áttu ekki eigið húsnæði heldur eru í rándýru leiguhúsnæði og gátu illa lagt fyrir, hvað þá safnað í digra sjóði, það fólk er sérstaklega illa statt. Það sem verra er, þá virðist ríkið hreinlega gera sér far um að auka á erfiðleika þeirra með öllum þeim ráðum sem það hefur. Hvernig í ósköpunum stendur á því og hvenær var sú ákvörðun tekin að það ætti að taka allar bjargir af eldra fólki sem hefur mjög lítið og biður alls ekki um mikið? Það biður um að fá að njóta þess sem því hefur þó tekist að leggja fyrir í gegnum lífið með trúföstum greiðslum í lífeyrissjóð sem átti að vera til elliáranna. Í staðinn hefur ríkið ákveðið að skerða lögbundnar greiðslur til þeirra vegna þeirra réttinda sem þau hafa áunnið sér í lífeyrissjóði. Mér finnst ástæða til að spyrja af hverju ríkinu komi við hvað fólk fái greitt úr lífeyrissjóðum. Ekki eru þeir reknir af ríkinu og ekki þurfa greiðslurnar að vera háar til að ríkinu ofbjóði og byrji að skerða lögbundnar greiðslur þeirra frá Tryggingastofnun. Greiðslurnar úr lífeyrissjóðunum mega ekki fara yfir 25.000 áður en skerðingar hefjast. Hvað fæst fyrir 25.000 kr. í dag? Allt hefur hækkað, ekki síst matvara. Einnig má nefna fatnað og lyf, sem eru umtalsverður útgjaldaliður hjá eldri borgurum, og alls ekki gleyma húsaleigu sem hefur margfaldast á undanförnum mánuðum. Þetta mál snýst í raun í grunninn um fæði, klæði og húsnæði og að allir geti lifað mannsæmandi lífi, sem eru grundvallarbaráttumál Flokks fólksins. Í umsögn ASÍ um fjárlagafrumvarp ársins 2020 stendur, með leyfi forseta: „Ekki er gert ráð fyrir að draga úr óhóflegum tekjutengingum milli lífeyris úr samtryggingarlífeyrissjóðum og almannatrygginga sem draga úr hvata til lífeyrissparnaðar og og veikja tiltrú á lífeyrissjóðakerfið. Tekjuskerðingar almannatrygginga gera það að verkum, í samspili við tekjuskattskerfið, að áratuga söfnun lífeyrisréttinda í lífeyrissjóð skilar mörgum óverulegri viðbót í ráðstöfunartekjum. Þannig fær einstaklingur sem býr einn og á 100.000 krónur í lífeyri úr samtryggingarlífeyrissjóði einungis um 36 þúsund krónur í auknar ráðstöfunartekjur umfram þann sem engin réttindi á þegar tekið hefur verið tillit til tekjuskerðinga almannatrygginga og staðgreiðslu skatta.

Svo mörg voru þau orð en þau höfðu engin áhrif á hv. ríkisstjórn. Nei, aldraðir, foreldrar okkar, afar og ömmur, mega enn bíða eftir réttlæti og éta það sem úti frýs. En kannski það séu ekki foreldrar eða afar og ömmur þeirra sem öllu ráða, þau eru kannski ekki í þessum 11.000 manna hópi í lægstu tekjutíundunum. Samkvæmt reiknivél TR og miðað við ellilífeyrisþega sem býr einn þá skilar það aðeins 20.000 20.000 kr. í auknar ráðstöfunartekjur þegar lífeyristekjur aukast úr 25.000 kr. á mánuði í 100.000 kr. á mánuði. Þetta er 74% samfelld skattlagning og skerðing. Hvernig er það ásættanlegt að eldri borgarar sem hafa lagt fyrir fyrir eigin lífeyrissparnaði í marga áratugi verði svo af nærri þremur fjórðu af útgreiðslu hans? Þetta hlýtur að flokkast undir eignaupptöku,

Það er því okkar verkefni hér í þessum sal að tryggja lífeyrisþegum örugga framfærslu og koma í veg fyrir þá eignaupptöku sem felst í rúmlega 70% samfelldri skattlagningu og skerðingu. Ein afleiðingin af því að ríkið hefur beitt ofurskerðingum í almannatryggingakerfinu er m.a. sú að útgjöld hins opinbera til ellilífeyrisgreiðslna í almannatryggingakerfinu eru hin minnstu sem þekkjast meðal vestrænna þjóða. Þingheimur hlýtur að sammælast um að draga úr þessum skerðingum og koma á sérstöku 100.000 kr. frítekjumarki vegna lífeyristekna, sérstaklega í ljósi þess að meira en 11.000 eldri borgarar eru í lægstu þremur tekjutíundum samfélagsins og 6.000 þeirra í lægstu tveimur tekjutíundum samfélagsins. Minna má það ekki vera. 100.000 kr. eru ekki mikið og eldri borgarar þessa lands eiga rétt á að lifa með reisn og sóma lífið á enda.

Forseti. Ég mæli hér fyrir tillögu til þingsályktunar um fullgildingu og lögfestingu samningsviðauka nr. 16 við samninginn um verndun mannréttinda og mannfrelsis frá 4. nóvember 1950, einnig þekktan sem mannréttindasáttmála Evrópu. Ég ætla að byrja á að lýsa þessu aðeins á mannamáli. Þessi viðauki er viðauki við það sem við öll þekkjum sem mannréttindasáttmála Evrópu og ég held að flestum sé hann kunnugur. Það er sá alþjóðasamningur sem við höfum gert sem er einna gagnlegastur og virkastur við vernd mannréttinda í okkar réttarkerfi. Þessi viðauki, nr. 16, gengur út á það að dómstólar í aðildarríkjunum geti beint fyrirspurnum til Mannréttindadómstólsins á meðan mál er til meðferðar hjá dómstólum hér á landi. Með þessu getur dómstóll á Íslandi fengið leiðbeinandi álit frá Mannréttindadómstólnum en tilgangurinn með viðaukanum er að fækka þeim málum sem þurfa að fara alla leið til Mannréttindadómstólsins. Þá er tilgangurinn einnig að samræma lagaframkvæmd og dómaframkvæmd í aðildarríkjunum við mannréttindasáttmálann og dóma Mannréttindadómstólsins. Það yrði þá þannig að í stað þess að dómstólar ljúki máli hér á landi og fólk leiti síðan til Mannréttindadómstóls Evrópu í kjölfarið, ef það telur á sér brotið, þá er hægt að óska eftir áliti Mannréttindadómstólsins meðan á meðferð dómsmáls stendur á Íslandi. Þingsályktunartillagan er svohljóðandi, með leyfi forseta: „Alþingi ályktar að fela ríkisstjórninni fyrir Íslands hönd að undirrita og fullgilda samningsviðauka nr. 16 við samninginn um verndun mannréttinda og mannfrelsis frá 4. nóvember 1950

Líkt og kemur fram í greinargerð með tillögunni, sem er mjög stutt, enda er þetta mjög einfalt mál, gengur tillagan einfaldlega út á það að við gerumst aðilar að þessum samningsviðauka sem myndi heimila íslenskum dómstólum að leita til Mannréttindadómstóls Evrópu þegar upp koma grundvallarspurningar um mannréttindi við meðferð dómsmála hjá íslenskum dómstólum. Ég hef lagt þessa tillögu fram tvisvar áður, á 152. og 153. löggjafarþingi, en þá náði hún því miður ekki fram að ganga og er endurflutt nú í óbreyttri mynd. Samningsviðauki nr. 16 gekk í gildi 1. ágúst 2018,

upphafi fullgiltu samningsviðaukann eru Albanía, Armenía, Eistland, Finnland, Frakkland, Georgía, Litháen, San Marínó, Slóvenía og Úkraína en síðan þá hafa eftirfarandi lönd einnig fullgilt samningsviðaukann: Andorra, Aserbaídsjan, Belgía, Bosnía-Hersegóvína, Grikkland, Holland, Lúxemborg, Moldóva, Rúmenía, Slóvakía og Svartfjallaland. Líkt og ég sagði hér áðan heimilar þessi samningsviðauki æðstu dómstólum hvers aðildarríkis að óska eftir ráðgefandi áliti frá Mannréttindadómstól Evrópu þegar álitaefni kunna að rísa varðandi túlkun eða beitingu þeirra réttinda sem tryggð eru með mannréttindasáttmálanum,

fyrir íslenska dómstóla. Beiðni um ráðgefandi álit þarf að varða mál sem liggur fyrir viðkomandi landsdómstól. Það er ekki þannig að dómstólar geti beint tilfallandi spurningum til Mannréttindadómstólsins heldur þurfa þær að varða fyrirliggjandi mál og Mannréttindadómstóll Evrópu hefur sjálfdæmi um það hvort hann veitir þetta ráðgefandi álit. Helsta skilyrði fyrir því er að fyrirspurnin varði grundvallarspurningu um réttindi samkvæmt sáttmálanum og að grundvallarspurningunni þurfi að svara til að leysa úr því máli sem fyrir hendi er. Að sögn Guido Raimondi, sem var forseti Mannréttindadómstóls Evrópu árin 2015–2019, styrkir þessi samningsviðauki

sögu mannréttindasáttmála Evrópu og meiri háttar þróun í verndun mannréttinda í Evrópu, og viljum við ekki vera þátttakendur í því? Það held ég nú. Fjögur lönd í viðbót hafa einnig undirritað samningsviðaukann, til viðbótar við þau sem ég nefndi hér áðan en eiga eftir að fullgilda hann. Það eru Ítalía, Norður-Makedónía, Noregur og Tyrkland. Ég hef ekki trú á öðru en að allir þingmenn séu sammála um að það væri til bóta í okkar réttarkerfi að tryggja annars vegar með öllum mögulegum leiðum — þessi leið er skjót og góð og greið dómar íslenskra dómstóla séu í samræmi við mannréttindasáttmála Evrópu og dómaframkvæmd Mannréttindadómstólsins, en skilvirknin er einnig fyrir einstaklinga sem þurfa þá ekki að hlíta því að fá dóm á Íslandi sem þeir telja að brjóti gegn réttindum þeirra og síðan að líta til Mannréttindadómstóls Evrópu

og tjóni fyrir einstaklinga myndi fækka. Þetta væri því mjög til bóta fyrir íslensk stjórnvöld og ætti ekki að hafa í för með sér neinn kostnað eða neitt slíkt fyrir Ísland en væri bylting í vernd mannréttinda hér á landi. Ég hvet því alla þingmenn til að aðstoða mig við að koma þessu máli hér í gegn.

Ég mæli hér fyrir tillögu til þingsályktunar um skattalega hvata vegna launa keppnis- og afreksíþróttafólks. Þetta er í annað skipti sem ég mæli fyrir þessu máli. Ég ætla að leyfa mér að byrja á að fara yfir tillögugreinina en hún hljóðar svo, með leyfi forseta: „Alþingi ályktar að fela mennta- og barnamálaráðherra í samvinnu við fjármála- og efnahagsráðherra að skipa starfshóp sem fái það verkefni að útfæra skattalega hvata til launagreiðenda hvort sem er á opinberum eða almennum markaði vegna launa keppnis- og afreksíþróttafólks. Markmiðið er að keppnis- og afreksíþróttafólk fái greidd laun að hluta eða að fullu frá launagreiðanda þegar það þarf að mæta á æfingar eða íþróttamót og launagreiðandi fái skattaívilnun á móti

Í greinargerð með málinu er nánar vikið að hugmyndafræði tillögunnar. Keppnis- og afreksíþróttafólk á oft og tíðum erfitt með að fá vinnu við hæfi samhliða sinni íþróttaþátttöku

að vera mikið frá vinnu vegna tíðra æfinga og keppnisferða. Afleiðingarnar eru ekki góðar vegna þess að þá stendur keppnisíþróttafólk frammi fyrir því flókna vali hvort það eigi að halda áfram að æfa og keppa í sinni íþróttagrein með tilheyrandi óvissu um framfærslu sína, og mögulega eru þarna einstaklingar sem þurfa að sjá fyrir fjölskyldu og öðrum, eða hreinlega að hætta því.

við eitthvað sem við viljum helst ekki sjá, þ.e. fjárhagsáhyggjur sem koma til viðbótar því að byggja upp feril sem íþróttafólk. Það er ekki hvetjandi og

okkar góða samfélagi að við viljum fjölga og styðja vel við afreksíþróttafólkið okkar. Ég leyfi mér bara að nefna vegna þess að þessi tillaga kom fram hér á síðasta þingi

styrkja alla umgjörð í kringum afreksíþróttastarf. En það breytir því ekki að við erum með aðra hlið á peningnum sem þessi tillagan gengur aðallega út á, að það sé að það sé hvati hjá fyrirtækjum, stofnunum, sveitarfélögum og öðrum að ráða til liðs við sig þessa einstaklinga. Það skiptir mjög miklu máli að mínu mati að þessi hvati sé til staðar. Við erum með kerfi sem við þekkjum ágætlega og hefur virkað vel, þ.e. almannaheillafélögin. Þar geta

á bæði við einstaklinga sem eru í innlendum keppnisíþróttum og eru upprennandi afreksíþróttafólk og svo auðvitað núverandi afreksíþróttafólk. Sá sem hér stendur, ásamt öðrum flutningsmönnum tillögunnar, telur að það sé mikilvægt að skapaður verði þessi hvati sem ég hef farið hér yfir fyrir fyrirtæki til þess að ráða

aukinn hvati til að fá þessa einstaklinga til starfa. Við þetta má auðvitað bæta að sá sem hér stendur telur það einnig heilbrigt og mikilvægt fyrir atvinnulífið í heild að hafa öflugt íþróttafólk innan sinna raða, það smitar út frá sér með margvíslegum hætti á vinnustað. Það er ákveðinn agi, ákveðið vinnulag sem fylgir því að vera afreksíþróttamaður. Það er enginn sem dettur ofan af himnum fullskapaður afreksíþróttamaður. Það er gríðarleg vinna sem býr þar að baki,

Það er alveg sama hvert er litið, hvernig þessir einstaklingar borða, æfa og slíkt, það er ákveðin einbeiting og fókus sem kemur sem kemur með slíku fólki sem ég myndi halda að væri til bóta eins og ég hef áður sagt. Á 151. þingi voru samþykkt lög sem ég hef áður nefnt,

þriðja geira en við tölum reglulega um mikilvægi hans. Þetta eru íþróttafélögin, björgunarsveitirnar, góðgerðarfélög og önnur mannúðarsamtök sem reiða sig svolítið mikið á stuðning frá einstaklingum og fyrirtækjum. Þarna er loks að mínu mati komin

að yfirfæra á þessa tillögu. Ég vonast auðvitað til þess að hún fái hér afgreiðslu, verði kláruð og að við förum að styðja við fólk með þeim hætti sem lagt er upp með. En það er líka hægt að taka þessa tillögu og nýta hana áfram í þeirri vinnu sem ráðherrann er með um heildarumgjörð til stuðnings afreks- og keppnisíþróttafólkinu okkar. Ég veit að metnaður

hinum frábæru félögum og sérsamböndum okkar, þau hafa verið að kalla eftir nauðsynlegum breytingum á öllu þessu

Ég vil bara ítreka það að ég tel að það sé hægt að horfa til þessara nýsamþykktu laga þannig séð og huga að því hvort laun til íþróttafólks frá launagreiðanda gætu verið, ég tel að það sé hægt, skilgreind með svipuðum hætti og einstaka gjafir eða framlög eða hvað það er til lögaðila sem hafa með höndum starfsemi til almannaheilla. Ég tel að það sé rétt að hæstv. fjármála- og efnahagsráðherra og hæstv. mennta- og barnamálaráðherra horfi sérstaklega til þessara laga í sinni vinnu.

styðja við annað mikilvægt mál sem er lýðheilsa í landinu. Þetta ýtir undir mjög jákvæða hvata í þeim mikilvæga málaflokki og það þarf ekkert að fjölyrða um það hversu mikilvægt það er fyrir okkur sem samfélag og þjóð að geta státað okkur af af fjölbreyttu og efnilegu keppnis- og afreksíþróttafólki. Það er nú þannig að ef einhvern tíma næst samstaða í samfélaginu okkar þá er það þegar okkar fólki gengur vel á alþjóðavettvangi og það er í raun sama í hvaða

að taka á móti fólki og fagna því og lyfta því upp þegar vel gengur. En það er ekki nóg að mæta út á Leifsstöð og rétta fram blómvönd. Það verður að tryggja þessu fólki nauðsynlega og góða umgjörð til að styrkja það í því verkefni sínu að ná árangri á alþjóðavettvangi og það hafi getu og burði til þess að standa til jafns við mótaðilann, ef svo má segja, fólk annars staðar í heiminum sem er að keppa í sömu greinum, það geti staðið þeim einstaklingum jafnfætis.

mikilla bóta. Svo má nefna að það þarf enginn að efast um forvarnagildi íþrótta sem er ótvírætt og mikilvægt fyrir börn og ungmenni að eiga sér öflugar fyrirmyndir sem afreksíþróttafólkið er, algjörlega óumdeilt, og það hefur jákvæð áhrif á allt annað. Það má þar nefna námsárangur, sjálfsmynd, sjálfsvirðingu, líkamsmynd, heilsu og almenna vellíðan og ég tala nú ekki um á þeim tímum sem eru

og munu gera það áfram. Ég held að það sé til mikils að vinna með að búa til góða lagaumgjörð í kringum þetta allt saman. Ég sé,

Jakob Frímann Magnússon, Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir, Inga Sæland, Guðmundur Ingi Kristinsson, Ásthildur Lóa Þórsdóttir, Eyjólfur Ármannsson og Tómas A. Tómasson.